u ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom govoriti poštovane zastupnice Anka Mrak-Taritaš i

Izvolite,

Poštovane kolegice i kolege, ja vas molim da zauzmete svoja mjesta i da započnemo sa slijedećom točkom, a to je kao što dobro znate: - Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske. Podnositelj je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, temeljem čl. 128. Poslovnika predsjednik Vlade usmeno će predstaviti Godišnje izvješće Vlade. Podsjećam da govor predsjednika Vlade o izvješću može trajat najdulje jedan sat. Na govor predsjednika Vlade nije dopuštena replika. U raspravi mogu sudjelovati samo klubovi zastupnika, predstavnik kluba zastupnika u raspravi može govorit najdulje 20 minuta. Nakon provedene rasprave predsjednik Vlade podnosi završno izlaganje koje može trajati najdulje 20 minuta. U raspravi nije dopuštena replika. Prije nego što dam riječ predsjedniku Vlade RH vidim da ima više najavljenih stanki, pa onda, zapravo jedna, bilo ih je više, sad je jedna. U ime Kluba SDP-a poštovani zastupnik Peđa Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Predsjedniče Vlade, uvažene kolegice i kolege, danas ćemo slušati jednu bajku, jednu bajku koja se ustvari može svesti u onu priču o dvije Hrvatske, a te dvije Hrvatske su jedna koja je stvarna, jedna koja postoji i jedna koju žive hrvatski građani i druga koju Andrej Plenković vidi kroz svoje ružičaste naočale, a gdje svi ostali iz HDZ-a valjda po onoj egidi „car je gol“ ne žele dotičnom gospodinu doći i reći da to o čemu on priča ustvari ne postoji. Danas ćemo slušati o uspjesima, al ono što sigurno nećemo čuti je primjerice to da je u 7.g. Andreja Plenkovića rast plaća bio 2 i po puta sporiji nego rast državnog proračuna, 2 i po puta sporije rastu plaće nego što raste proračun kojeg onda uvaženi Plenković koristi kako bi, kada je njemu bitno i kada on smatra potrebnim, to kao darove dijelio građanima, kao da on to daje iz svojeg džepa, a ne iz poreza koje su platili svi koji žive u ovoj zemlji. Govorit ćemo o uspjehu prosječne plaće, ali nećemo spomenuti da iako je prosječna plaća oko 1.150 eura još uvijek 50% ljudi u ovoj zemlji živi sa primanjima manjima od 1.000 eura. Nećemo sigurno čuti da je u sedam godina Andreja Plenkovića inflacija bila velikih 30%. Ono što ćemo čuti je primjerice samohvala sa uspjesima u povlačenju sredstava iz europskih fondova, ali neće g. Plenković tu spomenuti da je proračunsko razdoblje 2021. već na trećini, već na trećini, a da niti jedan natječaj nije raspisan. Od devet godina mi smo proćerdali trećinu i pitanje je kako ćemo taj novac povući.

kolega Grbin obmanjuje hrvatsku javnost, postoje dvije Hrvatske, postoji jedna Hrvatska koja radi, koja stvara, postoji ona Hrvatska koja se lažno prijavljuje i uzima novac za odvojen život, a ne pripada joj. Postoji Hrvatska koja radi i koja stvara i postoji Hrvatska koja sad trenutno leži na Pantovčaku razvaljena na svom trosjedu. bila to nije bila povreda poslovnika pa vam moram dati opomenu. Sada će, sada …/Upadica se ne razumije./… A dobro, bila je premala 30 minuta morate se još 10 minuta odmoriti, dobro. Onda se vidimo u 11 i 15 minuta.

Evo kolegice i kolege nastavit ćemo. Stanku je zatražio u ime kluba IDS-a poštovani zastupnik Emil Daus, izvolite. Molim vas sjednimo na mjesta i pustimo kolegu Dausa da govori. Hvala lijepa predsjedavajući. Iako ne vidim ovdje članove Vlade, tražim stanku u ime kluba IDS-a u trajanju od 10 minuta s obzirom da ni poslovnik ne dozvoljava replike ni pojedinačne rasprave, pa mi pada na pamet jedna istrijanska poslovica, brižen onaj ki sam sebe hvali. Al treba biti pošten i priznat da je rezultata bilo, nije u redu pričat da se jedino napunio zatvor u Remetincu, iako je, a istina je da su ostvareni određeni strateški ciljevi države koji su i u programskom deklaracijom IDS-a još od ranih devedesetih poput integracije u EU i Istre bez granice i to je zaokruženo to treba priznat u ovom mandatu mislim na Schengen i euro. Ali niti ova Vlada nije sprovela ono to je IDS posljednjih 30 godina pokušava pojasnit svim vladama do sada, fiskalna, funkcionalna autonomija lokalne i regionalne samouprave odnosno strukturna decentralizacija države. Najrazvijenije države Europe su visoko decentralizirane, to je najbolji alat kojim će svaki dio Hrvatske razvit svoje potencijalne. Državno poljoprivredno zemljište godinama zarobljeno u tromom u tromoj državi, odavno je trebalo biti u ingerenciji lokalne samouprave, zapuštena neiskorištena državna imovina također, strukturne reforme nisu napravljene, državni proračun se puni zbog inflacije kroz veći iznos PDV-a kojeg plaćaju svi građani dok ti isti građani gube korak s inflacijom i cijenama. I naravno da je potrebno povećati plaće i mirovine građanima, neki spominju da je i premijer i ministri su slabo plaćeni, mogu se složiti ali pod uvjetom nulte stope tolerancije na korupciju tad bi imali kvalitetnije kadrove na odgovornim funkcijama, ne bi imali određene dužnosnike koji nisu dorasli ovom poslu, a to se pokazalo, kao ni one kojima je korupcije bila smisao postojanja i to se nažalost pokazalo, samo što je Vlada nažalost ovih sedam godina propustila mnogo toga učinit po pitanju korupcije, po pitanju decentralizacije i po pitanju strukturnih reformi što baca ogromnu sjenu i na ono što je učinjeno dobro. Hvala. Prije nego što dam povrede poslovnika pozdravimo na galeriji učenice i učenike Centra za odgoj i obrazovanje Podravsko sunce iz Koprivnice Poštovana zastupnica, e sad pardon trebamo li stanku? 10 minuta dobro.

vas, molim vas./… oprostite. Je li konačno shvatio da je vrijeme za nove izbore? Ovo je ispod svake razine. Kome kolega

riječ, mislim vi govorite, a da vam nisam dao riječ, održali ste svoj govor dat ću vam opomenu naravno ovaj možete govoriti štogod želite i kakogod želite, ali sukladno poslovniku jel naravno. Poštovana zastupnica i potpredsjednica Sabina Glasova, izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Poštovani potpredsjedniče. Mislim da je povrijeđen čl. 128., 129., 130. ali zapravo vašim inzistiranjem na tome da nakon odobrene i provedene stanke ste dozvolili da se sjednica nastavi bez da predlagatelj koji podnosi usmeno izvješće temeljem specifičnog članka poslovnika čl. 128., a to je premijer Ja sam morao dati vi to dobro znate, jako dobro znate ovaj da sam morao dati povredu poslovnika taj čas kad je neko zatražio povredu poslovnika, prema tome ja moram dati svakome kad zatraži povredu poslovnika, povredu poslovnika bez obzira na sve ostale okolnosti to je činjenica i vi to vrlo dobro znate. Kada bih kad to ne bih radio ja bih kršio poslovnik, dakle povrede poslovnika su nešto što se mora odmah dati taj čas. Kolega Beljak je tražio isto povredu Poslovnika. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 195. i mislim da niste odgovorili kolegici Glasovac, ono što je ona rekla i kolegica Selak isto tako. Dakle, stanka je za nas, sve nas. Za premijera kojeg danas nema tu. Odnosno sada ga nema tu. Izvolite tražiti kao predsjednik sabora da premijer sluša ono što mu saborski zastupnici koji su ga izabrali, koji su ga izabrali ima reč. A ne da on sad negdje tamo ispija kavice i radi tko zna što, a mi govorimo u prazno. Dakle, on mora podnijet danas izvješće i čut sve ono što mu mi koji smo ga izabrali ili nismo izabrali, sabor ga je izabrao, vi ste isto promašili vrijeme. Naravno, ovaj niste rekli ni članak pa moram dati opomenu. Kolega, kolega Zekanović. Poštovani potpredsjedniče. Čl. 238. Pitao sam se danas koji će igrokaz oporba izvesti i igrokaz im je sjajan, dakle svakih ćemo 10 minuta izlaziti vanka i odmarat se po 10 minuta. Sjajno, domišljato. Ali ono što hrvatska javnost mora znati. Ovaj igrokaz je u režiji gospođe Benčić, gospođe Raspudić, gospodina Grbina, gospođe Orešković, vidjet ćemo tko će još sudjelovati. Dakle, Raspudić, Benčić i Grbin u ekipi. Jako bitno naglasiti. Dobro, to je isto nije bila povreda Poslovnika pa i vama moram dati opomenu. Kolega Kapulica, vi ste dignuli povredu Poslovnika. **Kapulica, zahvaljujem. 238. Danas smo čuli već jednu bajku i to zahvaljujući tome što se predsjednik SDP-a i budući kandidat za premijera uvaženi kolega Peđa Grbin javio, a da nije čuo ni jednu riječ predsjednika Vlade i već je govorio što će on reći i što neće reći, tako da nama predsjednik Vlade ovdje ne treba. Peđa Grbin točno zna već unaprijed, a stanke se traže da bi se u ime Kluba da bi se vi konzultirali o svojim stajalištima koje još nemate, da bi ih se konzultirali unutar svog kluba, a ne sa Vladom.

Činjenica je da je prošle godine Klub SDP-a odbio sudjelovati u raspravi o izvješću Vlade. Sjećamo se toga, nisu htjeli ove godine. Pribjegli su tome da sazivaju stanke, klub, pa 10 minuta odmora itd. Očito boje se sučeliti sa politikama ove Vlade. Boje se razgovarati o tome i pribjegavaju destrukciji. To hrvatski građani moraju znati. Znači ovo je slika hrvatske oporbe. Destrukcija i defetizam.

Mi ćemo danas svi sudjelovati u raspravi ali onaj zbog koga se sazvala današnja sjednica i točka dnevnog reda temeljem čl. 128., nema pravo ne sudjelovati u raspravi. Nema pravo ne biti u ovoj prostoriji, a vi potpredsjedniče Hrvatskog sabora ne možete dozvoliti da sjednica teče dok onaj zbog koga smo došli treba podnijeti izvješće nije u prostoriji. Ne možete dozvoliti da sjednica ide. …/Upadica Reiner: Ja moram./… Prekinite sjednicu. **Reiner, Željko (HDZ)** Ja nemam zašto prekidat sjednicu jer on ste tražili povrede Poslovnika koje vam ja moram dati i ja vam svima dajem, naravno. Sad ću dati i poštovanom zastupniku, moram dati i opomenu. Ali sad ću dati poštovanom zastupniku Raspudiću povredu Poslovnika. **Raspudić, Nino (MOST)** Čl. 238. Pa omalovažavate nas ako prosuđujete tako negativno naše motive. Naime, onoga koji podnosi izvješće sad odjednom nema, a bio je tu. Mi smo iskreno zabrinuti što se dogodilo s čovjekom. Možda je uhićen u međuvremenu, možda bježi prema Austriji kao što je Sanader bježao u autu. A možda su mu gosti došli iznenada pa je čovjek morao kući ali zaslužujemo odgovor na to pitanje, gdje je Plenković. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro i to je. Nije bila povreda Poslovnika pa moram dati opomenu. Poštovana zastupnica Peović je digla povredu Poslovnika. Povrijeđen je čl. 128. pa do 130. Predlagatelj točke nema u sabornici, a ono što radi oporba je posljedica činjenice da je Poslovnik čista lakrdija. Mi ovdje smo okupljeni da bismo čuli čuli onaj šalabahterčić s kojeg je pročitao premijer već tisuću puta statističke manipulacije, a nemamo pravo na to odgovoriti kao što nećemo moći odgovoriti niti na izlaganja klubova. opomenu./… Poslovnikom koja vam je omogućila da ovdje držite nama predavanja je uzrokovala i našu reakciju. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Pavliček je digao povredu Poslovnika. Tko o čemu, Hrvoje Zekanović o igrokazima. Teško da netko vas može nadmašiti u igrokazima u ovom sazivu sabora koliko god se mi trudili. A što se tiče nedolaska premijera ima ona pjesma gdje je nestao čovjek, gdje se skrivao. To samo pokazuje njegov odnos prema Hrvatskom saboru i prema zakonodavnoj vlasti. **Reiner, Željko (HDZ)** Naravno to nije bila povreda Poslovnika pa vam moram dati opomenu. Kolega Dretar je dignuo povredu Poslovnika. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa predsjedavajući. Povrijeđen je čl. 128. Budući da on on u stvari uopće nije dobro napisan. Ovdje piše da nam predsjednik Vlade predstavlja godišnje izvješće. Ovaj čl. 128. uopće ne predviđa obvezu predlagatelja, u ovom slučaju Vlade RH da zastupnicama i zastupnicima dostavi na uvid taj dokument. Dakle, grubo povrijeđen čl. 128. i ne znam kako ćete mi točno na osnovu ovog što sam rekao sada dati opomenu. Ja vam neću dati opomenu, dapače ja ću se s vama složiti. Puno stvari u ovom Poslovniku nije dobro. Pokrenuli smo davno svi zajedno postupak da promijenimo ovaj Poslovnik. Nažalost, nije išlo. Većina klubova nije dala svoje prijedloge. Neki su dali svoje prijedloge za promjenu Poslovnika. Neki su dali Bilo bi idealno da se možemo dogovoriti oko promjena Poslovnika, dogovoriti. Dakle ne nametnuti ako je to ikako moguće i onda napraviti Poslovnik koji bi bio primjeren onome na koji način bi danas trebali raditi. Svi smo svjesni da je Poslovnik zapravo napravljen kad je bilo koliko 7 klubova u Saboru, sad ih imamo 17. Sasvim je drukčija situacija. Potpuno je drugačija situacija i puno stvari je pomalo opsolentno da tako kažem, zastarjelo, nešto bi trebalo promijeniti, promijeniti, nešto bi trebalo ubrzati, dinamizirati itd. Ja sam prvi za to da se u to krene. Svojedobno sam ja bio taj koji je to inicirao. Nije na žalost do sad išlo i nije se mogao postići nekakvi konsenzus. Bili su pojedinačni prijedlozi, svaka čast ali ne i dogovorom oko toga. I ja se nadam da ćemo bojim se ne u ovom sazivu, ali nadamo se da u sljedećem sazivu ćemo uspjeti napraviti Poslovnik primjeren današnjem vremenu, primjeren demokratskim uzusima kakvi bi trebali vladati u ovoj kući primjeren naravno i pristojnosti i međusobnim korektnim odnosima kakvi bi isto trebali vladati u ovoj kući. Jel'? Ja se sa vama apsolutno slažem i namjeravam uopće dati nikakvu opomenu. Kolegica Selak-Raspudić je ponovo digla povredu Poslovnika. Članak 238. Andrej Plenković nije se pojavi. I dobro je da se to dogodilo, jer sada cijela hrvatska javnost jasno vidi da je ego Andreja Plenkovića veći od Hrvatskog sabora i to u parlamentarnoj demokraciji. I stoga mu mi iz kluba Mosta ovdje poručujemo da je dobro da se nije pojavio, a za Hrvatsku bi bilo najbolje da se nikad više ni ne vrati. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To je, ovaj nije bila povreda Poslovnika pa ponovno dobijate opomenu. Kolega Habijan je dignuo povredu Poslovnika. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Povrijeđen je članak 238. Ako netko danas manipulira u Hrvatskom saboru onda je to oporba. Dakle, ono što želim podsjetiti radimo po pravilima koje je donio Poslovnik, koji je donio SDP. Dakle, kolegice iz oporbe obratite se Peđi Grbinu i pitajte ga zašto je ovako pripremio Poslovnik kako je. Prema tome ako vam je doista stalo danas da ovdje raspravljamo o izvješću predsjednika Vlade onda nećete raditi ove performanse i manipulirati što radite. Dakle, nije povrijeđen članak 128. jer predsjednik Vlade nije niti krenuo sa iznošenjem izvješća. Prema tome, pročitajte Poslovnik. Kolega Mažar je dignuo povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. Kolegice Peović članak 238. Kolega Habijan je rekao, dakle vi uopće ne vladate materijom. Ali ono što je bitnije, da gledamo sada jedan igrokaz oporbe destrukcijski koji će trajati možda sat, sat i pol. Ali bez obzira na to predsjednik Vlade će biti ovdje, doći i reći za sat i sat i pol što treba reći, a vi ste ovime pokazali i upravo pokazujete ono što je predsjednik Vlade rekao dvije Hrvatske – destrukcijsku i ona koja radi. Hvala vam na tome. Dobro. Moram vam dati opomenu zato jer je to povreda Poslovnika. Kolega Kapulica je dignuo također. Odustajete? Dobro, hvala vam lijepo. Kolegice Peović vi inzistirate na povredi Poslovnika? **Peović, Katarina pa dokle ćete se vi izvlačiti na SDP? Pa ja ne znam valjda i u idućem životu, valjda generacije će govoriti pa to je tako SDP, a vi ste imali toliko vremena stvari promijeniti ali nikako ne mislite da to treba mijenjati. Ali čak i po ovom Poslovniku koji je stvarno lakrdija da mi slušamo a ne možemo replicirati jedni drugima vi se ne držite tog Poslovnika. Premijer nije u dvorani dok se izvješće Vlade raspravlja. Zbog čega uopće

To nije bila povreda Poslovnika, a mi nismo ni počeli raspravljati o godišnjem izvješću Vlade, prema tome netočno je. Kolegica Benčić je zatražila povredu Poslovnika. nas nazivate destruktivnima i kada govorite o dvije Hrvatske potvrđujete razloge zbog kojih mi danas jesmo ovdje i zbog kojih ćemo danas govoriti o svemu o čemu ćemo dogovoriti. Jer je jedina distrukcija u ovoj zemlji koju gledamo vaša destrukcija 7 godina, jer je jedina distrukcija kada zemlju dijelite na dva dijela jer mi vjerujemo da postoji jedna Hrvatska, a ne ona vaša i naša. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To nije bila povreda Poslovnika. S obzirom da smo danas o hrvatskom govorili ne kaže se distrukcija nego destrukcija ali dobro, nećemo sad o tome. Kolega Beljak je dignuo povredu Poslovnika. Odustajete? Očito da. Kolega Beljak vi odustajete ili ne odustajete ne razumijem? **Beljak, Krešo (HSS)** Ne odustajem. …/Upadica Reiner: Dobro, dobro. Dva puta sam vas prozvao pa ništa niste na to reagirali./… Možete mi vratit vrijeme? Možete mi vrijeme vratit? Vi govorite, ne ja. …/Upadica Reiner: Mogu vam mogu vratit vrijeme. Velim, dvaput sam vas prozvao niste na to reagirali. Izvolite./… Članak 238. kolega Mažar i kolegica Benčić. Kolega Mažar je rekao da postoje dvije Hrvatske jedna koja je destruktivna, druga koja radi. Ne, možemo mi bit destruktivni i radit ono što opozicija može, a vi ne radite nego kradete. A kolegica Benčić je pogriješila i rekla da samo 7 godina kradu, ne kradu 7 nego 34 godine. Hvala lijepo. Kolega Beljak to je bila povreda Poslovnika sa vaše strane i to vrlo, vrlo ozbiljna povreda Poslovnika. O tome tko krade i tko je krao i tko je suđen za krađu, a tko nije suđen za krađu to je sasvim druga priča a sad zapravo ne bismo o tome govorili nego još je kolega Đakić dignuo. Naravno da dajem opomenu, Naime, vaš vođa oporbeni vidoviti Peđa je tražio stanku kako bi se konzultirali o tome da li to su rezultati ili nisu rezultati pa stoga nemojte obmanjivati hrvatsku javnost. Molim vas, zajedno sa vidovitim Milanom .../Govornik se ne razumije./... prvo izvješće pa onda komentirajte. Kolega Đakić, to naravno je bila povreda Poslovnika pa morate dobiti opomenu. sada vam moram dati stanku koju je tražio kolega Daus pa ćemo se vidjeti u 11 i 50 minuta. .../Upadica Selak Raspudić: Hoćemo u zatvoru imat nastavak sjednice?/... Molim? Nisam vas čuo šta govorite, ali, nećemo, nećemo se bavit opomenama. Igrokaz prepuštam drugima.

Hvala

možete si lijepo poslušati fonogram pa ćete čuti. .../Upadica: Poštovani predsjedavajući… /... Dobro, ako mislite da sam ja pogriješio, molim vas, tužite se Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Ako smatrate da sam ja pogriješio i pročitajte fonogram. Ja znam šta sam ja rekao. Kolega Grmoja, ne derite se s mjesta, molim vas. Dobro, ja vam dajem sad opomenu. Dajem vam opomenu, molim vas, kolega Grmoja.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici … …/Upadica Marijan

Kolegice i kolege. Kolegice i kolege, ja vas lijepo molim, hajdemo se ponašati demokratično u Saboru. ova opstrukcija vaša nema smisla, uistinu nema smisla. Ako nemate šta konstruktivno za reć, nećete postići lupanjem po klupama ništa. Može,

Ona nije bila upisana.

drago mi je što danas imam čast predstaviti vam Izvješće o radu Vlade u četvrtoj godini našeg mandata. Ovo je ujedno i posljednje izvješće koje ću predstaviti do redovnih izbora koji će se održati slijedeće godine. Prošlog Kolega Pavliček ja vam nisam dao stanku, pa vam dajem opomenu./…

pravna sigurnost, kvalitetan gospodarski okvir za rast i razvoj te društvena solidarnost. Uz to naš koncept modernog suverenizma zbog te druge Hrvatske …/… … položaja Hrvatske ponajprije u EU koje nam je omogućilo djelotvornije promicanje nacionalnih interesa i brže podizanje životnog standarda građana. Moderni suverenizam znači istodobno držati smjer sigurne i europske Hrvatske što nam jamči stabilnost, oporavak i razvoj gospodarstva unatoč krizama, ali i čuvanje naše domoljubne i obiteljske tradicije i vrijednosti

kojim smo se sve krizama morali nositi i kakve sve probleme rješavati. Suočavamo se s najvećim brojem kriza još od Domovinskog rata. Nakon pandemije Covida-19 koja nas je pogodila za vrijeme hrvatskog predsjedanjem Vijećem EU i dva razorna potresa suočeni smo s posljedicama ruske agresije na Ukrajinu i s njome povezane energetske i prehrambenom krize

Pored toga, imali smo i rekordne poplave i nikad prije zabilježena olujna nevremena, a Slavoniju je nažalost pogodila i afrička svinjska kuga. Geopolitičke nestabilnosti, rat

jedna od 38 država u kategoriji naprednih gospodarstava prema skali Međunarodnog monetarnog fonda. Uz to, uzdigli smo se na visoko 12 mjesto među 193 države po ispunjavanju UN-ovih ciljeva održivog razvoja. Istodobno, Hrvatska je, uz Grčku, jedina zemlja na svijetu kojoj su, od početka ruske agresije na Ukrajinu do danas, sve tri agencije povećale kreditni rejting, ali jedina s investicijskim rejtingom u tom slučaju. Od neinvesticijske razine, kolokvijalno zvane kreditno smeće – Hrvatska je danas korak do A razine. Sve su to mjerljivi, objektivni i komparativni pokazatelji koji nedvojbeno pokazuju da Hrvatska uistinu napreduje na brojnim područjima. Preduvjet tome je osigurana politička stabilnost koju ostvarujemo u suradnji sa našim partnerima iz parlamentarne većine. Poštovane zastupnice i zastupnici u svom izlaganju osvrnut ću se na pet ključnih prioriteta programa rada Vlade koja se odnose: 1. na socijalnu sigurnost kojom gradimo zdravo, solidarno i pravedno društvo; 2. na perspektivnu budućnost kojom se razvijamo kao konkurentna, vitalna i obrazovana zemlja; 3. na ekonomsku suverenost čime jamčimo svoju samodostatnost, potičemo održiv razvoj i zelenu energetsku tranziciju; 4. na osnaženu državnost koja se očituje u financijski otpornoj, digitaliziranoj i učinkovitoj državi. I 5. na globalnu prepoznatljivost Hrvatske jačanjem njezinog međunarodnog položaja, vojnih sposobnosti i utjecaja radi promicanja nacionalnih interesa. To su okosnice našeg Programa koji ispunjavamo i čije ću vam rezultate predstaviti. To činimo pred godinu u kojoj ćemo ponovno zatražiti povjerenje građana kako bismo mogli dovršiti posao koji smo započeli. Cijenjene zastupnice i zastupnici politike Vlade odražavaju vrijednosti kojih se držimo, a to su kršćanska solidarnost, socijalna osjetljivosti i briga za najranjivije članove nacionalne zajednice.

i 220 tisuća više osiguranika. Stopa zaposlenosti porasla je sa 61,4% na rekordnih 71,2%. Istodobno, stopa nezaposlenosti je više nego prepolovljena, s 12,3% na 5,4% i najniža je od 1989. Tome su pridonijele i aktivne mjere zapošljavanja u koje smo uložili preko milijardu eura i time obuhvatili 235 Ako smo prije deset godina imali tek četvero zaposlenih na jednu nezaposlenu osobu, onda je velik iskorak što danas na jednu nezaposlenu osobu imamo čak 16 zaposlenih. Plaće su rasle i iznad onog što smo predvidjeli u Programu Vlade. U Programu Vlade obećali smo da će prosječna plaća do 2024. iznositi 1.008 eura, taj prag dosegla je već i medijalna neto plaća koja u kolovozu iznosi 1004 eura. Prosječna plaća porasla je u našem mandatu za 55%, sa 749 na 1163 što je povećanje od 414 eura, a minimalna neto plaća porasla je u našem mandatu za čak 69%, s 331 na 560 eura ovaj tjedan na sjednici Vlade minimalnu plaću podići ćemo sa 700 na 840 eura bruto. Unatoč visokoj inflaciji s kojom se suočavamo u protekle dvije godine, zahvaljujući bržem rastu plaća kupovna moć je porasla za 20%. To su realni pokazatelji rasta plaća i stanja gdje smo sada, u odnosu na ono gdje smo bili 2016. godine. Uspostavili smo stalan dijalog i partnerstvo sa sindikatima i poslodavcima s kojima vodimo dijalog o nizu tema važnih za gospodarstvo,

koja će ići sa isplatom plaće u listopadu, već u studenom, uz rast božićnice sa 232 eura na 300 eura, te uvođenje uskrsnice od 100 eura. Time ćemo osigurati sveukupan rast plaća u državnim i javnim službama za gotovo 40%. Nakon 30 godina primjene postojećeg, neadekvatnog sustava plaća, naša Vlada donosi novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, što je velika reforma za učinkovitiji i sređeniji sustav državne i javne uprave. Primjenom zakona i pratećih uredbi plaće će rasti svima. U tu smo svrhu osigurali 850 milijuna eura, što odgovara povećanju osnovice od 14%. Uvođenjem novog sustava, plaće više neće ovisiti o državnom tijelu ili javnoj službi u kojemu službenik i namještenik radi, već isključivo o radnom mjestu i poslovima koji se obavljaju. Ekonomski rast Hrvatske ovisi o mladima: oni su ključni za digitalnu i zelenu tranziciju te za uspjeh našeg društva. Kvalitetno obrazovanje, pronalazak sigurnog i adekvatno plaćenog posla te rješavanje stambenog pitanja ključni su za osamostaljivanje mladih. Povećali smo na 175 tisuća broj mladih koji rade na neodređeno, a smanjili za 30 tisuća broj zaposlenih na određeno vrijeme, koji smo smanjili na 104 Stopa nezaposlenosti mladih smanjena je gotovo 11 postotnih bodova, odnosno s 24,6% na 13,7%. Pomogla je i mjera rasterećenja poreza na dohodak. 180 tisuća mladih ostvarilo je prosječni povrat poreza od 611 eura po osobi. Putem programa subvencioniranog stambenog kreditiranja obuhvaćeno je 34 tisuće mladih obitelji, u kojima je rođeno 8.800 djece te je prijavljeno više od 20.600 maloljetne djece radi mogućnosti korištenja dodatne subvencije. Kroz Program poticane stanogradnje izgrađeno je tisuću stanova. U procesu donošenja je i Nacionalni plan razvoja stambene politike do 2030. godine koji će sadržavati mjere i za priuštivo stanovanje mladih. Plan nam je definirati mjere stanogradnje kako bi se olakšalo kupnju ili najam stanova što uključuje i suradnju s općinama i gradovima koja već postoji kroz POS program. Posebno skrbimo o našim umirovljenicima koji su nas zadužili tijekom svog života. Prosječnu sveukupnu mirovinu podigli smo za 53%, te ona sada iznosi 548 eura. Najniže mirovine smo podigli za 67% odnosno za 140 eura, te ona sada iznosi 348 eura. Danima smo slušali smo lažne tvrdnje o tome da je mirovina pala na 39% plaće. Netočno! Sveukupna mirovina dosegla je 47,1% Uz kontinuirano povećavanje mirovina, svjesni smo da naše starije sugrađane najviše pogađa energetska, prehrambena i inflatorna kriza. Stoga smo i pored rasta mirovina, donijeli niz drugih mjera. Povećali smo Nacionalne naknade za starije i omogućili korištenje osobne mirovine uz obiteljsku, povećali smo obiteljske mirovine za 10%, proširili smo krug osoba koji mogu raditi i primati mirovinu. Dosad smo imali šest intervencija u iznosu od 380 milijuna eura u mirovinski sustav i isplatili smo jednokratna novčana primanja u korist 700 tisuća hrvatskih umirovljenika. Prije dva tjedna uručeni su i ugovori za izgradnju i opremanje 18 centara za starije, u svakoj od 18 prijavljenih županija, vrijedni 160 milijuna eura. Po izgradnji centara povećavamo smještajne kapacitete za starije osobe za preko 1.800 mjesta čime i ostvarujemo cilj iz Program Vlade. Kako bismo mogli našim građanima i gospodarstvu pomoći da se lakše nose s pandemijom, energetskom i inflatornom krizom, donijeli smo šest paketa pomoći vrijednih 7,2 milijarde eura. Time smo spriječili rast cijena struje, plina i naftnih derivata te osigurali uštede građanima, ali i vrtićima, školama, bolnicama, općinama, gradovima, županijama i drugim ustanovama. To je održalo koheziju u društvu i spriječilo socijalnu frakturu. Da slučajno nije bilo mjera Vlade, cijene plina i struje bile bi višestruko veće, što bi ugrozilo naša kućanstva, gospodarstvo kao i gradove i javne ustanove. time smo i ove godine osigurali da svi naši građani te poduzeća mirnije dočekaju zimu. Vodimo brigu i o potrošačkim košaricama čije su cijene porasle zbog globalnog rasta inflacije. Prema procjenama DZS-a inflacija je u rujnu usporila na 6,7% u odnosu na rujan prošle godine. To je najniža stopa inflacije još od veljače prošle godine, otkako je počela ruska agresija na Ukrajinu. Rezultat je to našeg paketa mjera, ali i razgovora s trgovačkim lancima i bankarima, kao i administrativnih mjera koje smo donijeli. Zamrznuli smo cijene proizvoda, prvo njih devet, a sada su ograničene cijene za skupinu od 30 proizvoda. Ne stoje tvrdnje da je uvođenje eura uzrok inflaciji. Takve teze znale su se čuti ovdje u HS-u, dokaz tome je da zemlje srednje i istočne Europe koje su u Europskoj uniji, a nisu u europodručju, imaju veću inflaciju nego Hrvatska. Uveli smo i porez na dodatnu dobit od kojeg ćemo redistribuirati svih 245 milijuna eura za najugroženije. Porastu inflacije nažalost pridonio je dio aktera koji je neopravdano dizao cijene. Očekujemo solidaran doprinos svih aktera na tržištu, uzimajući pritom u obzir da je Vlada stala uz gospodarstvo, uz radnike, u svakoj krizi, a osobito tijekom pandemije kada smo očuvali 800 tisuća radnih mjesta u privatnom sektoru i likvidnost 130 tisuća hrvatskih poduzeća. Nastavit ćemo i dalje raditi i provoditi politike u interesu svih građana. Posebno skrbimo o osobama s invaliditetom, a donijeli smo i Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. Na snagu je 1. srpnja stupio i Zakon o osobnoj asistenciji kojim se prvi put u Hrvatskoj uspostavlja normativni okvir usluge osobne asistencije koji će koristiti gotovo 12 tisuća osoba više nego dosad. Prije nekoliko dana smo u javno savjetovanje uputili i Zakon o inkluzivnom dodatku. Iznos inkluzivnog dodatka bit će veći od iznosa objedinjene četri naknade koje sada ostvaruju osobe s invaliditetom, s posebnim naglaskom na djecu s teškoćama u razvoju. Obuhvatit ćemo 150 tisuća korisnika, a ukupno će se za mjeru izdvojiti 506 milijuna eura tj. više od 240 milijuna eura više nego do sada. Krize s kojima smo se susreli ukazale su na potrebu jačanja zdravstvenog sustava koji moderniziramo, uz osiguranje dostupne i kvalitetne zdravstvene usluge. Pokrenuli smo reformu zdravstva vrijednu više od 580 milijuna eura i osigurali najveći rast plaća u zdravstvu, i to unatoč zahtjevnim financijskim okolnostima. Reorganizira se bolnički sustav, objedinjuje javna nabava, jača primarna zdravstvena zaštita, a osobito se skrbi o mladim liječnicima. U proteklih šest godina, osnovica za izračun plaća medicinskim djelatnicima povećana je za više od 30%, a riješen je i višegodišnji problem plaćanja prekovremenog rada u zdravstvu. Ukupan broj liječnika u sustavu zdravstva povećan je za 20%, a broj medicinskih sestara i tehničara povećan je za 12,7%. Realiziramo važne projekte u zdravstvu, poput uspostave hitne helikopterske medicinske službe i uspostave hitne pomorske medicinske službe, a radimo i na velikim projektima Imunološkog zavoda i Nacionalne dječje bolnice. Kada nacionalnim ulaganjima pridodamo europska sredstva i zajmove Svjetske banke, ukupno smo osigurali 2,2 milijarde eura kapitalnih ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu kako bi građani u svim krajevima Hrvatske imali što kvalitetniju zdravstvenu skrb. Poštovane zastupnice i zastupnici, snaga države i njezina budućnost očituje se u konkurentnosti gospodarstva, demografskoj vitalnosti i ulaganjem u znanost i obrazovanje. Gospodarski oporavak i poslovno okruženje jedni su od najvažnijih pokazatelja stanja države. U središtu naših politika i mjera stavljamo mikro, male i srednje poduzetnike, koji su stup našeg gospodarstva. 2016. godine naš BDP po stanovniku bio je isti kao 2010., sedam godina nije uopće rastao, no, u proteklih sedam godina našeg mandata BDP po stanovniku povećan je za više od 6000 eura. BDP je narastao za 20 milijardi eura, s 47 milijardi eura na 67 milijardi eura. Udio javnog duga u BDP-u značajno je pao. 2016. iznosio je gotovo 80% udjela, a očekujemo da će ove godine pasti na 60,7% BDP-a, znači smanjenje od 20 postotnih bodova. Najbolji odgovor onima koji pripisuju makroekonomska i politička postignuća slučajnosti daju izvješća agencija za kreditni rejting, koje nas hladno ocjenjuju i s apotekarskom preciznošću, a to povjerenje i 11. kvartal rasta gospodarstva zaredom prepoznaju i svjetske agencije za kreditni rejting, koje Hrvatskoj dodjeljuju najviši investicijski kreditni rejting rejting dosad. Nedavno su Standard&Poor's i Fitch revidirali izglede dugoročnog rejtinga Hrvatske iz stabilnih u pozitivne. Dakle, u našem mandatu i unatoč svim krizama, naš je kreditni rejting povećan za četiri stupnja, razine, odnosno iznadprosječne investicijske razine. To je poruka povjerenja u politiku koju vodimo. Mi smo ove godine prvi put izdali narodne državne obveznice za koje su građani uložili 1,3 milijardi eura i više nego što smo očekivali, a pola milijarde eura uložili su institucionalni investitori. Slijedi uskoro i izdavanje trezorskih zapisa. Proveli smo pet krugova poreznog rasterećenja vrijednih 1,3 milijarde eura, na početku mandata stopa poreza na dobit iznosila je 20%, a mi smo ju prepolovili i onda danas s 93% hrvatskih poduzeća iznosi samo 10%. Smanjene su stope poreza na dohodak, kao i PDV na niz proizvoda. U 2024. na snagu stupaju zakonske izmjene koje će svima dodatno podignuti plaće. Ujedno jačamo fiskalnu autonomiju općina, gradova i županija, pojednostavljuje se porezni sustav, dodatno se podiže osnovni osobni odbitak te se subvencioniraju davanja za mirovinske doprinose. Ovaj krug porezne reforme takav je da smo toliko rasteretili građane i povećali prihode općinama, gradovima i županijama da oni sada, nepobitno, imaju prostora za povećanje plaće. Zahvaljujući Vladinim mjerama fiskalne decentralizacije, ukupno su gradovi i općine zabilježili rast prihoda od milijardu eura. Prošle godine ostvaren je i suficit na razini opće države, zahvaljujući povećanju prihoda lokalnih jedinica. U prvih devet mjeseci ove godine prihod od poreza na dohodak, o čijim stopama će odlučivati lokalne vlasti, porastao je za više od 30%. Stoga postoji financijski prostor u kojem lokalne jedinice mogu dodatno pridonijeti našim naporima i usmjeriti dio viška na podizanje plaća građanima. Pritom treba dodati da smo za 22 hrvatska grada u novoj financijskoj osigurali 680 milijuna eura. Posebno bih spomenuo naše obrtnike. Broj otvorenih i aktivnih obrta raste iz godine U našem mandatu broj aktivnih obrta porastao je za čak 43%. Naša suradnja jedinicama lokalne i regionalne samouprave temelji se na iskrenom dijalogu i partnerstvu, na funkcionalnoj i fiskalnoj decentralizaciji te na projektnoj suradnji, osobito za realizaciju europskih projekata. Održali smo 14 sjednica Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova i zajednice općina. Takve suradnje Vlade i županija nije bilo prije naše Vlade, a dosad je pridonijela realizaciji brojnih projekata. Na području Slavonije, Baranje i Srijema ugovoreno je 2,9 milijardi eura, održali smo i 15 sjednica Savjeta za Slavoniju. U provedbi je Razvojni Sporazum za Sjever Hrvatske s indikativnom vrijednošću projekata od 2 milijarde eura. Ulaganja u hrvatske otoke iznose više od 2 milijarde eura, iz nacionalnih i europskih sredstava, a uspostavili smo i Registar otoka. U novoj financijskoj perspektivi osigurali smo 150 milijuna eura isključivo za otoke za koje smo donijeli novi zakon te druge programe. Posebnu smo pažnju posvetili potpomognutim i brdsko-planinskim područjima s izdvojenom alokacijom od 470 milijuna eura. Provodimo Program društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije s iznosom od 2 milijarde eura. Pokrenuli smo Programe razvoja Dalmatinske zagore i Gorskog kotara, za što su već uručeni prvi ugovori. Ove godine obilježili smo desetu obljetnicu članstva u Europskoj uniji. Ukupna neto dobit Hrvatske u odnosu na uplate i isplate u proračun Europske unije iznosi 12 milijardi eura plusa, a za razliku od 2016., kada je ugovorenost bila samo 9%, sada smo na preko 115% U novom programskom razdoblju poduzeli smo znatne napore da izborimo najviše za Hrvatsku unatoč smanjenju ukupnih sredstava za regionalnu politiku na razini Europske unije. Hrvatska ukupno na raspolaganju ima oko 25 milijardi eura u ovom desetljeću. Time smo dobili značajnu polugu za ulaganja u naš rast i razvoj te nastavak smanjenja razvojne razlike u odnosu na prosjek EU. Nastavljamo povlačenje sredstava i iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koja se ne bi mogla ostvariti bez provedbe reformi. To uključuje brojne reforme i donosi ulaganja u gradnju škola, vrtića, bolnica, kao i u energetici, obnovi, digitalnoj i zelenoj tranziciji. Hrvatskoj je za provedbu investicija definiranih Planom oporavka do sada uplaćeno 2,2 milijarde eura od predviđenih 5,5 milijardi. Do kraja 2023. očekuje se još jedna uplata u visini od 700 milijuna eura. Nedavno smo uputili zahtjev za dodatne 4,4 milijarde 4,4 milijarde eura povoljnih zajmova. Poštovane zastupnice i zastupnici reforma obrazovanja i razvoj ljudskih potencijala ključan su element razvoja Hrvatske. Ukupna izdvajanja za znanost i obrazovanje povećana su za 85% odnosno za 1,6 milijardi eura. Do kraja prošle godine uložili smo 265 milijuna eura u izgradnju ili obnovu čak 498 vrtića. Do 2026. želimo da najmanje devetero od desetero djece ima svoje mjesto u vrtiću te ćemo ulaganjima u izgradnju i opremanje vrtića osigurati dodatnih 39 tisuća mjesta. U sustavu osnovnog obrazovanja prioritet nam je prelazak svih škola na rad u jednoj smjeni za što je iz izvora različitih osigurana milijarda i pol eura. ove školske godine krenuo je i projekt cjelodnevne škole. U fokusu nam je također i strukovno obrazovanje koje pohađa 70% srednjoškolaca. Radi se o obrazovanju koje mlade ljude priprema za svijet rada, ali i za nastavak obrazovanja. Za pristupačnije i kvalitetnije obrazovanje učenika i studenata za ovu školsku i akademsku godinu osigurali smo 240 milijuna eura. To uključuje, besplatni obrok za sve učenike u osnovnoj školi, njih 304 tisuće u Hrvatskoj, 70 milijuna eura godišnje, besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola u Hrvatskoj, 20,5 milijuna eura godišnje, besplatan prijevoz za učenike, 68,5 milijuna eura godišnje te pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike te sufinanciranje studentske prehrane i smještaja, kao i stipendije. Brojna su ulaganja u studentske domove, subvencioniramo smještaj studenata, spriječili smo znatna poskupljenja studentske prehrane, a dodjeljujemo i brojne STEM stipendije, a nakon dvadeset godina donijeli smo novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Kultura je važna za održavanje hrvatskoga identiteta, očuvanja naše tradicije i baštine. Značajno smo povećali izdvajanja za kulturu, s 0,56% na 1,3% državnoga proračuna. Realizirali smo reformu ključnih zakona o arhivima, knjižnicama, muzejima, elektroničkim medijima, audiovizualnim djelatnostima, kazalištima, o financiranju i upravljanju. Digitaliziramo kulturnu baštinu kako bi ona bila dostupna svima, a uskoro ćemo u javno savjetovanje uputiti i novi Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Tijekom pandemije osigurali smo potporu kulturnom i kreativnom sektoru. Unaprijedili smo porezni status kulture i umjetnika, osigurali izravne potpore za nove kategorije samostalnih umjetnika te ulagali u kulturnu infrastrukturu. Uz kulturu i baštinu, sport i turizam su ono što Hrvatsku čini prepoznatljivom u svijetu pa često naglašavam da su upravo turizam i sport dva stupa naše međunarodne prepoznatljivost. Utrostručili smo proračun za sport, na gotovo 80 milijuna eura. Na snagu je stupio novi Zakon o sportu. Od 2018. izdvojili smo više od 26 milijuna eura za sufinanciranje organizacije 110 velikih sportskih natjecanja, te više od 14 milijuna eura za sufinanciranje izgradnje ili obnove 250 sportskih objekata diljem Hrvatske. Ove godine donijeli smo i odluku o proglašenju naša dva najveća stadiona, Maksimira u Zagrebu i Poljuda u Splitu sportskim građevinama od nacionalnog interesa. Time osiguravamo mogućnost sufinanciranja njihove izgradnje, obnove ili rekonstrukcije. Od 2016. godine Hrvatsku je posjetilo više od 135 milijuna gostiju, koji su ostvarili više od 750 milijuna noćenja. Rezultati za 2023. ukazuju na podjednak broj dolazaka i noćenja u odnosu na rekordnu 2019., što ukazuje na brz oporavak i otpornost turističkog sektora. Prihodi od stranih turista rasli su s 8,6 milijardi eura u 2016. na 13,1 milijardu eura u 2022. Tome je pridonijelo i razvijanje Hrvatske kao cjelogodišnje destinacije. Prošle godine donesena je Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine, a početkom iduće godine stupit će na snagu novi Zakon o turizmu. Kontinuirano pružamo podršku turističkom sektoru. Članstvo u Schengenskom prostoru i europodručju otvara novu stranicu razvoja hrvatskog turizma. Poštovane zastupnice i zastupnici, usprkos svim do sada poduzetim mjerama pomoći, pritisak na primarnu proizvodnju, kao prvu fazu lanca opskrbe hranom i dalje je jak i intenzivan, a zajednički cilj je veća samodostatnost hrvatske poljoprivrede. Našu poljoprivrednu politiku usmjeravamo na ulaganja u sektor poljoprivrede, ribarstva i akvakulture. Od početka mandata ključni nam je cilj modernizacija poljoprivredne infrastrukture, povećanje kvalitete hrane te jačanje konkurentnosti hrvatskih proizvođača, za domaću distribuciju, ali i za izvoz. Primjer jedne takve modernizacije je i prvi Regionalni distributivni centar za voće i povrće u Osječko-baranjskoj županiji koji smo otvorili početkom godine. Globalne okolnosti ukazuju da je upravo proizvodnja hrane vitalna za svako društvo. Ulaganjem u poljoprivredu pomažemo i opstanku hrvatskog sela. Za poljoprivredne projekte do 2027. godine na raspolaganju imamo 3,8 milijardi eura. Ispunili smo cilj povećanja vrijednosti poljoprivredne proizvodnje za 30% do 2024. Temeljem Programa komasacije provodimo reformu upravljanja poljoprivrednim zemljištem planira se okrupniti 18.000 ha zemljišta do kraja 2025. Nažalost, istok Hrvatske pogodila je epidemija afričke svinjske kuge, poharala i druge zemlje, osobito u jugoistočnom susjedstvu. Suosjećamo s našim svinjogojcima i snažno ćemo ih podržati kako bi sanirali gubitke i oporavili proizvodnju. Izišli smo s paketom pomoći od 30 milijuna eura. Struka je potvrdila opravdanost mjera. Dosad je nažalost eutanazirano oko 2,5% ukupnog svinjskog fonda u Hrvatskoj, no bez mjera ograničenja, taj bi broj bio znatno veći. Uz poljoprivredu, grana koja nam je od strateške važnosti, pogotovo u današnje vrijeme je energetika. Hrvatsku strateški pozicioniramo onamo kamo pripada, a to je da bude regionalno energetsko čvorište. Širenjem kapaciteta LNG terminala na Krku sa 2,9 na 6,1 milijardu kubika plina godišnje želimo od nje napraviti istinsko čvorište. Za razliku od onih koji su bili protiv Terminala za ukapljeni plin na Krku, mi smo ga nakon 40 godina rasprave izgradili, a to nam je osiguralo stabilnost u krizi jer da nismo imali LNG Terminal, Hrvatska bi uvelike ovisila o uvozu ruskoga plina i bila bi u teškoj gospodarskoj situaciji i socijalnoj krizi, s rastućim javnim dugom, i danas sigurno ne bismo bili u eurozoni. Pritom razvijamo zajedničku inicijativu s Bavarskom, Austrijom i Slovenijom o ulaganju u plinovod koji bi ih povezao s našim LNG terminalom. Kriza otvara nove prilike za energetsko pozicioniranje Hrvatske na europskoj energetskoj karti kroz dodatna ulaganja u našu energetsku infrastrukturu i zelenu tranziciju. Usvojili smo Strategiju niskougljičnog razvoja i Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana. Uspostavili smo okvir za provedbu Modernizacijskog fonda za zelenu i za pravednu tranziciju i smanjenje emisija stakleničkih plinova temeljem kojeg je Hrvatskoj dosad isplaćeno 210 milijuna eura. Usvojili smo i nacionalnu Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. s pogledom Kroz provedbu mjera cilj je da Hrvatska postane otpornija na klimatske promjene i da što manje ima šteta od ekstremnih vremenskih događaja. S obzirom na rastuće klimatske promjene i nužnost prilagodbe njihovim negativnim utjecajima poduzeti su prvi koraci radi osnivanja nacionalnog Centra za klimu. U provedbi su projekti zaštite prirode kojima je cilj očuvanje bogatstva biološke raznolikosti. Planiramo provedbu niza projekata geotermalne energije za proizvodnju električne energije, s potencijalom u toplinarstvu, poljoprivredi ili stakleničkoj proizvodnji, a ulažemo i u solarne elektrane i vjetroelektrane. U proteklih sedam godina, poštovane zastupnice i zastupnici, znatno smo poboljšali materijalne, financijske, prostorne i druge uvjete za rad sudova i zaposlenika u pravosuđu. Izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika povećali smo za 13 % osnovicu plaća pravosudnih dužnosnika i povećali koeficijent za izračun plaća sudaca i zamjenika državnih odvjetnika prvostupanjskih tijela. Prvostupanjskim sucima i zamjenicima državnih odvjetnika neto plaće su rasle za više od 500 eura. Prosječne plaća službenika i namještenika u tijelima sudbene vlasti u mandatu naše Vlade porasle su za više od 70%, od čega je samo u ovoj godini rast dosegao 27%. U informatizaciju pravosuđa uloženo je gotovo 300 milijuna eura, uveden je sustav e-Komunikacije na sve sudove, modernizirane su zemljišnoknjižni postupci te je digitalizirano vođenje zemljišnih knjiga. Nastavljamo ulagati u pravosudnu infrastrukturu diljem Hrvatske. Rekonstrukcija zgrade novozagrebačke gruntovnice najvažnija je pravosudna investicija u Zagrebu posljednjih desetak godina, a vrijedna je 12,6 milijuna eura. Pored toga promijenili smo ključne procesne zakone, Zakon o kaznenom postupku i Zakon o parničnom postupku. Postupak je ubrzan kroz propisivanje okvirnih rokova za trajanje postupka, osnaživanje rasprave na daljinu i uvođenje plana upravljanja postupkom. Ukinuli smo višegodišnju praksu višestrukog ukidanja presuda u kaznenim postupcima te uvodimo tonsko snimanje na sudove. U vezi s učinkovitošću pravosuđa, rješavanje sudskih predmeta prošle je godine značajno povećano. Riješeno je 52.000 predmeta više nego što ih je zaprimljeno, te broj neriješenih predmeta smanjen za 11%. Stopa rješavanja, koja je 2021. bila 92%, prošle je godine dosegla 109%, dok je ukupno trajanje predmeta smanjeno za 56 U pogledu antikoruptivnih mjera, uz Strategiju sprječavanja korupcije do 2030. izradili smo niz novih zakonodavnih rješenja, uključujući Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Zakon o sprječavanju sukoba interesa, koji je pozitivno ocijenjen i od strane Vijeća Europe (GRECO) i Ukinuli smo imunitet članova Vlade za koruptivna kaznena dijela te uveli pravila koja se odnose na deklariranje sukoba interesa posebnih savjetnike i članova savjeta Vlade. Usvojili smo Kodeks ponašanja za državne dužnosnike i prva smo Vlada koja ima propisane etička pravila za dužnosnike izvršne vlasti. Prvi put uređujemo područje lobiranja svjesni da neregulacija lobističkih aktivnosti otvara prostor i sumnju na koruptivno Paralelno s tim jačamo i kapacitete tijela kaznenog progona i ono najbitnije, što uporno ponavljam, DORH, USKOK i sudovi u svojem su radu samostalni i neovisni, lišeni bilo kakvog političkog pritiska Vlade. Predstavili smo i treći krug mjera za suzbijanje nasilja nad ženama, djecom i u obitelji, kojim uvodimo, do sada najopsežnije, a i možda najznačajnije promjene. Predložene mjere još jednom potvrđuju da za razliku od prethodnih Vlada čije se politika svodila na deklaratornu osudu nasilja, imamo stvarnu političku volju promijeniti stvari, zaštititi žrtve i kažnjavati počinitelje. Zato i pooštravamo kaznenopravnu politiku, no jasna poruka kako nasilje nije prihvatljivo mora dolaziti i kroz pravosudni sustav, uključujući i kroz izricanje strožih sankcija za počinitelje ovih kaznenih i prekršajnih djela. U razdoblju iza nas, suočili smo se s brojnim krizama kada je bilo važno djelovanje sustava domovinske sigurnosti kojeg čine snage civilne zaštite, vatrogasci, policija, vojska, HGSS, Hrvatski Crveni križ. Učinkovit sustav civilne zaštite ključna je sastavnica unaprjeđenja upravljanja u kriznim situacijama. Upravo zahvaljujući kvaliteti i učinkovitosti sustava domovinske sigurnosti i civilne zaštite te njenih operativnih snaga, danas su sve raspoložive snage spremne za brzu reakciju i provođenje mjera u uvjetima kriza. Svjedočimo sve razornijim poplavama i olujnim nevremenima, sve bržih klimatske promjene zahtijevaju koordinirane i jedinstvene odgovore kako bismo u budućnosti ublažili negativne posljedice za građane i njihovu imovinu. Prošle smo godine donijeli Strategiju upravljanja rizicima od katastrofa.

Uskoro ćemo u potpunosti dovršiti projekt modernizacije savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradište ukupne duljine 173 kilometara u koji će se uložiti 49 milijuna eura. Jedan od važnih projekata je Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK). Riječ je o funkcionalnom informacijskom sustavu koji hrvatske građane i goste naše države, upozorava u slučaju ugroza. Nedavno smo tim putem obavijestili naše građane u Maroku i Izraelu. Poseban dio sustava civilne zaštite je razminiranje minski sumnjivog područja za što smo od listopada 2016. do danas utrošili 355 milijuna eura. Do 1. ožujka 2026. planiramo utrošiti još 110 milijuna eura i time će proces razminiranja u Hrvatskoj biti Vatrogastvu smo dali novi institucionalni i zakonski okvir, veća proračunska i kvalitetnija materijalna sredstva. Vatrogasci pružaju velik doprinos našem sustavu domovinske sigurnosti, a novi Zakon o vatrogastvu dignuo je vatrogasni sustav na višu razinu. Poštovane zastupnice i zastupnici, razvoj prometne infrastrukture jedno je od najvećih ostvarenja ove Vlade, s ciljem da kvalitetno povežemo sve krajeve Hrvatske. Izgradili smo Pelješki most – najveći i najznačajniji infrastrukturni projekt koji će ostati kao simbol prvog desetljeća članstva u Europskoj uniji. Dovršetkom koridora Vc u Slavoniji, modernom četvero tračnom autocestom spojili smo hrvatsku Baranju s ostatkom Hrvatske. S autocestom do Siska stanovnici Banovine će od Uskrsa iduće godine uskoro biti bolje povezani sa Zagrebom. Gradimo i brze ceste Križevci – Koprivnica, Farkaševac – Bjelovar – Virovitica te srijemsku transverzalu. U pripremi je projekt izgradnje brze brze ceste od Požege do autoceste kod Starog Petrovog Sela. Vodimo računa i povezanosti sjevera Hrvatske, gdje je najvažnija izgradnja brze ceste Varaždin – Ivanec – U Zagrebu obavljamo pripreme za izgradnju treće trake prema Karlovcu te treću traku obilaznice grada. U Osijeku smo otvorili i most preko Drave, koji je najduži u Hrvatskoj. Brojni su projekti i na Jadranskoj obali i naše smo aktivnosti u cestogradnji na Jadranu usmjerili na tri glavna područja. Prvo, Istra i Kvarner kroz završetak istarskog ipsilona, drugu cijev tunela Učka, ceste DC403 u Rijeci koja je praktički autocestu dovela do mora, tj. do zagrebačke obale, te projekta izgradnje dugo očekivane dionice Križišće – Žuta Lokva, preko Senja, koja će značajno skratiti put od Rijeke do Dalmacije. Nastavljamo i dalje graditi na jugu i to autocestu Doli – Dubrovnik čime ćemo u potpunosti dovršiti dionicu na jadransko-jonskom I treće, srednja Dalmacija gdje su u tijeku radovi na izgradnji buduće splitske obilaznice u sklopu nove prometnice Trogir – Omiš, na kojoj je već otvoren most na Cetini. Potpisan je i ugovor za gradnju tunela Kozjak, a pripremamo i dokumentaciju za izgradnju brze ceste Zagvozd – Imotski. Trenutno ulaganja u željeznički sektor iznose 1,5 milijardu eura, a u idućih deset godina uložit ćemo 6 milijardi eura za razvoj željeznica. Nakon što smo u razvoj cesta, mostova, morskih, riječnih i zračnih luka uložili preko četiri milijarde eura, pred nama je i desetljeće ulaganja u željeznice, te nastavak renesanse hrvatske obale i hrvatskih otoka. Početkom godine pristupili smo reorganizaciji procesa obnove putem zakonskih izmjena gdje nam je cilj bio ubrzati i pojednostaviti postupak te poboljšati model samoobnove. Uzimajući u obzir sve izazove s kojima smo se suočili osobito globalne okolnosti pandemije i energetske krize, poremećaje u dobavnim lancima, rast cijena građevinskog materijala i manjak radnika u sektoru – značajno smo ubrzali obnovu. Sredinom ove godine iskoristili smo obje alokacije Fonda solidarnosti i za zagrebački i za petrinjski potres 683 milijuna eura i 319 milijuna eura, ukupno milijardu i tri milijuna eura, a to podrazumijeva ne samo vraćanje u prijašnje stanje, već konstrukcijsku i cjelovitu obnovu javnih zgrada, kulturnih ustanova, sakralnih objekata, prometnica, bolnica, vrtića, škola i visokih učilišta. Vjerujem da će naše iskustvo obnove pridonijeti i poboljšanju sustava Europskog fonda solidarnosti. Osigurali smo dodatnih 1,5 milijardu eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost za obnovu, a ubrzava se i obnova privatnih objekata. Dosad je obnovljeno preko 10600 kuća i zgrada, a u izgradnji je aktivno 1313 gradilišta. Činimo sve da što prije vratimo stanovnike potresom pogođenih područja u njihove stare ili nove domove. Kvalitetnije upravljamo i državnom imovinom. Donosimo novi Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama, te ćemo tim zakonom ići u daljnjem smjeru funkcionalne i fiskalne decentralizacije upravljanja nekretninama radi ravnomjernog regionalnog razvoja i realizacije infrastrukturnih projekata. Hrvatska je danas uvažena članica međunarodne zajednice. Ušli smo u uski krug svega 16 država koje su istodobno članice NATO-a, Europske unije, Schengenskog prostora i europodručja. Započeli i pregovore te nam je cilj u naredne dvije godine postati i punopravna članica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj koja je prije mjesec dana predstavila ekonomski pregled Hrvatske. To je velika čast, prilika i odgovornost. U aktualnim geopolitičkim okolnostima moramo jačati svoje sigurnosne i obrambene kapacitete kako bismo izbjegli moguće sigurnosne ugroze. Pitanje sigurnosti na nacionalnoj i globalnoj razini, postaje sve važnije i složenije, a u tome je upravo hrvatska policija najvažniji čimbenik. Kad je riječ o ulaganju u opremanje policije i infrastrukturu, uložili smo gotovo 300 milijuna eura, a značajno su i rasle plaće hrvatskim policajcima. Osobni primitak hrvatskog policajca rastao je gotovo 90% kada je riječ o bruto iznosu, zahvaljujući U okolnostima migracijskih pritisaka, posebno smo zahvalni hrvatskim policajcima koji svakodnevno čuvaju državnu granicu, kao i vanjsku granicu EU. Zahvaljujući njihovom angažmanu spriječen je mnogo veći broj nezakonitih prelazaka. U tom kontekstu Hrvatska se protivi gradnji žice i ograda koje nisu djelotvorne, već je potrebno jačati suradnju između država članica, pokazati solidarnost te rješavati problem na izvoru. Zalažemo se i da Bosna i Hercegovina sklopi sporazum s Frontexom kako bi joj pomogao u suzbijanju nezakonitih migracija i kontroli situacije. Rekordnim ulaganjima u našu obranu dajemo zamah i modernizaciji Hrvatske vojske, njenoj sposobnosti i uvježbanosti, udvostručili smo i obrambeni proračun s pola na više od jedne milijarde eura. Prelazimo na zapadno, najmodernije naoružanje koje jamči sposobnost svih triju grana Hrvatske vojske. Dostigli smo smjernice NATO-a o izdvajanju 20% za modernizaciju i opremanje. Na 30. obljetnicu ustrojavanja Oružanih snaga donijeli smo odluku o nabavi novog borbenog aviona. Prvih šest hrvatskih Rafalea doletjet će na proljeće u Hrvatsku, kad naši piloti završe obuku, a već su dva aviona prešla u hrvatsko vlasništvo. Osim što je to najveća investicija u Oružane snage od osamostaljenja, nabava eskadrile 12 aviona Rafale najvažnija je strateška

Hrvatske ratne mornarice. Od 2016. godine do danas za izgradnju nove i adaptaciju postojeće vojne infrastrukture izdvojili smo 120 milijuna eura. U tijeku je izgradnja infrastrukture za potrebe višenamjenskog borbenog aviona, borbenog vozila Bradley i višenamjenskog helikoptera Black Nedavno smo nabavili i helikoptere Kiowa Warrior, nabavljen je i protuzračni obrambeni sustav Mistral-3, koji je u potpunosti kompatibilan s avionima Rafale. Hrvatsku vojsku vratili smo u gradove, kamo ona tradicionalno pripada i to u Sinj, Vukovar, Varaždin, Pulu i Ploče. Ponosni i zahvalni hrvatskim braniteljima nastavljamo cijeniti njihov doprinos u Domovinskom ratu. Donijeli smo jedinstveni zakon o hrvatskim braniteljima kojim smo sustavno uredili status i prava branitelja i dragovoljaca, ratnih vojnih invalida, zatočenih, nestalih i umrlih branitelja te članova njihovih obitelji. Novim izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima prvi ćemo put u 20 godina povećati invalidnine hrvatskih ratnih vojnih invalida i zaokružiti proces proširenja opsega prava za mirovine i ratnih vojnih invalida Hrvatskoga vijeća obrane. Donijeli smo posebni zakon o nestalima u Domovinskom ratu, kojim smo potvrdili bezuvjetnu predanost i posvećenost rješavanju pitanja nestalih. Intenzivno i predano radimo na pronalasku 1803 nestala branitelja i civila i nastavit ćemo sve dok ih sve ne pronađemo. Čuvamo dostojanstvo hrvatskih branitelja i istinu o Domovinskom ratu jer su upravo oni temelj moderne Hrvatske. A nećemo odustati ni od procesuiranja ratnih zločina koji ne zastarijevaju. Unaprijedili smo i ubrzali stambeno zbrinjavanje, a poboljšali smo zaštitu zdravlja i psihosocijalnog osnaživanja braniteljsko-stradalničke populacije. Osmislili smo projekt inovativnih veteranskih centara

kojima su za 10% bile smanjene mirovine ostvarene po posebnim propisima. Uz te prioritete, bit će nam kao i dosad važno da politike Vlade odražavaju naše vrijednosti i identitet. Dan državnosti ponovno slavimo 30. svibnja, kada je uspostavljen prvi demokratski višestranački sabor, kao utjelovljenje suverene volje hrvatskog naroda. 18. studenoga proglasili Danom sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Danom sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Usto, regulirali smo rad nedjeljom kako bismo radnicima omogućili da se radi samo 16 nedjelja u godini, a da ostale nedjelje provedu sa svojom obitelji i time smo također osigurali da se rad nedjeljom plaća 50%

nastavljamo i redovan dijalog s Hrvatskom biskupskom konferencijom o nizu pitanja te uz razvoj bliskih odnosa i sa Svetom Stolicom. Obilježavanjem povijesnih dana i obljetnica te naše politike koje proizlaze iz naših vrijednosti, daju pouzdan smjer sigurne, ali i hrabre Hrvatske, koja drži do svojih vrijednosti, koja je ponosna na svoju povijest, koja zahvaljujući sadašnjoj stabilnosti s pouzdanjem gradi svoju perspektivnu budućnost. Za Hrvatsku je od strateške važnosti prosperitetno, prosperitetno, demokratsko i stabilno susjedstvo koje dijeli iste europske vrijednosti. Bosna i Hercegovina nam je posebice važna u tom smislu, pomogli smo snažnim angažmanom da BiH dobije status kandidatkinje za članstvo u Uniji, a prošli sam tjedan u Sarajevu obavio konzultacije s predsjedavajućom Vijeća ministara gospođom Krišto i čelnicima Parlamenta BiH. Potaknuo sam ih na usvajanja potrebnih zakona kako bi BiH čim prije ispunila preduvjete za otvaranje pristupnih pregovora. U vezi s položajem Hrvata u BiH naša politika je konzistentna i … i uspješna. Za razliku od aktera koji svojim nastupima štete Hrvatima u BiH, vrijeđajući međunarodne posrednike i saveznike, mi pomažemo Hrvatima,

Skrbimo i o položaju hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i drugim zemljama, a drago mi je da Hrvati imaju ministra u srbijanskoj Vladi te zastupnika u Skupštini CG. S Hrvatskim nacionalnom vijećima u Srbiji i u Crnoj Gori ostvarujemo sjajnu suradnju. Uz važno postignuće naše politike modernog suverenizma ostat će Hrvatski dom Matica u Subotici, što je ulaganje Vlade kako bi Hrvati u Srbiji dobili svoje središnje mjesto okupljanja. Ostvarujemo kvalitetno partnerstvo u Hrvatskoj s predstavnicima nacionalnih manjina kao pouzdanim partnerima u obnašanju vlasti ovih sedam godina. S njima provodimo i Operativne programe i radimo na razvoju infrastrukture, poduzetništva i ravnomjernom razvoju. Briga o nacionalnim manjinama u hrvatskom društvu jest i vrijednosno pitanje,

i domaćini Svjetskog židovskog kongresa u Zagrebu, tj. njegovog izvršnog odbora. Aktivno radimo i u okviru mediteranske suradnje u formatu MED 9. Također, izražavamo kontinuirano solidarnost i potporu Ukrajini kroz organizaciju Prvog parlamentarnog

za razminiranje prije 2 tjedna na kojoj je prikupljeno pola milijarde eura. Nastavit ćemo podržavati Ukrajinu kao što smo to činili do sada i politički i ekonomski i humanitarno i vojno. Također, želio bih reći i nekoliko riječi o budućim prioritetima. U proteklih sedam godina koje su iza nas pokazale su da smo imali .../Govornik se ono .../Govornik se ne razumije./... nismo mogli utjecati. Naši ključni prioriteti o ovom desetljeću bit će demografska revitalizacija, budući je to strateško pitanje hrvatske budućnosti, dosad smo triput povećavali rodiljne i roditeljske potpore, s 353 na 995 eura, koje sad iznose gotovo tisuću eura. Uz to, pravo na doplatak za djecu odsad će imati sva kućanstva čiji mjesečni dohodak po članu obitelji ne prelazi 309 eura. Zahvaljujući tome broj djece koje će imati pravo na doplatak udvostručuje se i podiže na 511 Usredotočit ćemo se na jačanje obitelji, mladih te se baviti i rješavanjem stambenih pitanja, što prepoznajemo kao izazov u vremenu rastućih cijena nekretnina i cijena najma. Uskoro ćemo predstaviti i Strategiju demografske revitalizacije za naredno desetljeće, čiji je trend negativan još od kraja Drugog svjetskog rata. Drugo, riječ je o digitalnoj transformaciji i to i države i društva i gospodarstva, koje u vremenu umjetne inteligencije treba transformirati i modernizirati naše gospodarstvo, potaknuti veće stope rasta, osigurati kvalitetnije i pridonijeti razvoju digitalnih vještina građana. Poseban cilj nam je do 2030. udvostručiti broj radnih mjesta u IT sektoru, s 60 tisuća na 120 čemu smo pridonijeli i uvođenjem zanimanja digitalnog nomada u čemu smo bili prema prvim, među prvim zemljama unutar Unije. Treći prioritet je dekarbonizacija, što znači manja ovisnost i manji uvoz fosilnih goriva, veća energetska neovisnost, samodostatnost i učinkovitost te smanjenje potrošnje energije, prije svega u zgradarstvu i prometu. U zgradarstvu i prometu osigurali smo 1,2 milijarde eura za energetsku obnovu zgrada i milijun i pol četvornih metara. To naposljetku znači veći raspoloživ dohodak za kućanstva, a manje emisije stakleničkih plinova koji su štetni za okoliš i za klimu. I četvrto je naravno, obrazovanje koje mladima pruža znanja i vještine, a društvo prilagođava novim trendovima i zanimanjima. Sa sva četiri prioriteta, uz izgradnju Hrvatske kao sigurne i atraktivne ulagačke destinacije, nastavit ćemo podizati životni standard građana, uz daljnji pritisak Cilj nam je da do 2028. značajno povećamo i minimalnu plaću i prosječnu plaću. Poštovane zastupnice i zastupnici, mnogo smo toga konkretnog ostvarili, ali je još posla pred nama, kako bismo za deset godina dosegli prosjek Europske unije. Iza naše Vlade ostat će strateška postignuća. Ostvarili smo viziju sigurne Hrvatske, i to nam je polazište za još ambicioznije iskorake. Unatoč nekim greškama, kojih je neizbježno bilo, vjerujem da smo u postignućima u proteklih sedam godina opravdali povjerenje građana. Svjesni smo da oni kojima su takva postignuća nedostižna ne preostaje ništa drugo nego da nas paušalno etiketiraju kao korumpirane i kao nacionalne izdajnike. Pregled toga je ovo ovdje s moje strane, što se može čuti u pozadini govora. I to je podjela na dvije Hrvatske u političkom smislu, onu koja konstruktivno i predano radi, a to je ova desna strana sabornice i koja želi riješiti sva otvorena pitanja s namjerom da zemlja ide naprijed, da bude bolja i pravednija, kako bismo se svakim danom mogli još više ponositi Hrvatskom, i onom koja je jalna, kritizerska, isključiva, i koja ne samo da ne nudi nikakva rješenja za pitanja 4. desetljeća hrvatske neovisnosti, nego se u svakom rješenju trudi pronaći problem i za nju je u Hrvatskoj sve grozno i crno, a danas se razotkrila ta druga Hrvatska, ujedno kao i primitivna, isključiva i nepristojna. Glasnogovornici takve Hrvatske podrivaju vjeru građana u znanost i struku, što smo vidjeli tijekom pandemije Covida-19, a sada to ponovno rade s afričkom svinjskom kugom. Hrvatska koju mi gradimo nije takva. Odgovorno vodimo državu, imamo jasan i siguran smjer, jačamo institucije države i opravdavamo povjerenje građana. doba interneta ništa nije moguće sakriti. Tko želi može vidjeti gdje je Hrvatska bila prije deset godina, a gdje je sada u odnosu na druge članice unije. Može vidjeti tko drži političku stabilnost, a tko u našem susjedstvu svake godine ima ponovljene izbore. Može vidjeti tko ostvaruje stabilan rast, a tko stagnira. Uvjeren sam da će nam naša ostvarenja u proteklih sedam godina, jačanje naše ekonomske snage, otpornosti, samodostatnosti i energetske neovisnosti, omogućiti da se ubuduće još lakše nosimo Hvala vam

i kolege, određujem stanku do 13,30